Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! От името на Синята коалиция настоявам да бъде поканен министър Мирослав Найденов, който трябва да отговори на много сериозни въпроси. Оказва се, че не става въпрос за инцидент – за един парцел. Оказва се, че става въпрос за 4-5 парцела, за които има основателното съмнение, че са подготвени за продажба без търг и конкурс, извадени са от горския фонд, всички преписки са завършени и се очаква последният подпис. Това говори за епидемия. Това говори за епидемия, подобна на онази, която имаше по времето на тройната коалиция. Тези въпроси не могат да бъдат оставени без отговор,

търсенето на отговорност ще бъде много по-трудно и тогава белята ще стане още по-голяма. Затова нека да дойде тук Мирослав Найденов и да отговори конкретно на всеки от въпросите. Как е възможно за 4-5 съседни парцела, които са защитени територии, да се случва една и съща процедура по едно и също време – от едни и същи лица?! това показва, че той няма как да не е знаел, няма как да не е бил информиран, няма как чиновници на много ниско ниво да са взели тези решения! Ако става въпрос за 4-5 съседни парцела, за които е приложена една и съща процедура и се готви една и съща схема, това говори за за политическа поръчка и за опасност от грандиозна корупция! При това положение в Парламента няма по-важна тема от тази. Редно е министърът да дойде и да даде обяснение как е допуснато това, той къде е бил и кой е в основата на всички тези събития! Когато му е удобно – през цялата седмица, колеги, но това трябва да се случи. Иначе е бягство, иначе е криене, иначе истината ще бъде скрита от хората. Благодаря за Вашето внимание.

колеги, ще бъда съвсем кратък в изказването си. В интерес на истината нямах намерение да се изказвам по тази тема и като всеки друг истински българин в този Парламент се готвех да гласувам „против” законопроекта на ДПС. После ми хрумна една съвсем, съвсем конструктивна идея, колеги, поради която се реших и взех думата. Че този закон се предлага, само за да се обслужват интересите на ДПС, е ясно. Че така хората на Доган се опитват да поизлъскат имиджа си пред собствените избиратели, с които 20 години се гавриха, също е ясно, уважаеми колеги. И е разбираемо – понеже явно се притесняват, че този път няма да има кой да гласува за тях в страната, та се налага да се внасят избиратели отвън. Това също е кристално ясно и разбираемо. Както се казва, уважаеми колеги, удавник и за сламка се хваща. Нормално е те да правят подобни антибългарски предложения, а още по-нормално е ние като българи да ги отхвърляме. Въпросът тук е друг, идеята, която ми хрумна, е друга. Спомнете си, уважаеми колеги – вярвам, че ще си спомните, защото сте ерудирани, интелигентни хора, историята на България. Спомнете си, че хан Аспарух е имал още няколко братя, които се установяват на различни места по белия свят. Даже някои от тях правят и държави, които просъществуват доста дълго време. Ако тръгнем по тази логика на законопроекта, който внася ДПС, я да вземем да върнем българското гражданство на потомците на древните българи от Бесарабия примерно или да върнем гражданството на банатските българи, даже и на волжките българи, които са няколко милиона! Даже можем да дадем паспорти дори на потомците на Алцек, уважаеми колеги, които и до днес живеят в Италия. Цели области там са български и носят съответните имена! Не е лошо! Знаете ли, че така ще решим изведнъж демографския проблем на България и българската нация ще стане около около 20 милиона?! Може би това ще бъде добро постижение за този Парламент, колеги – може би единственото добро постижение за този Парламент. Вече конкретно по Вашия законопроект. Вашите хора, които се изселиха по соцвреме, бяха не дискриминирани, уважаеми колеги, а толерирани. Вие много добре го знаете. Българите бяха дискриминирани по онова време! Спомнете си само един факт – как влизаха младежите от смесените региони в университетите например?! С тройка влизаха в специалностите, за които българите от останалите региони трябваше да изкарват петици и шестици! Това е дискриминация – съгласен съм с Вас! Но е дискриминация на българите в България! Така че когато правите политика от безумни предложения, поне се съобразявайте с фактите, уважаеми колеги, защото политиката трябва да се съобразява и с реалностите! Благодаря Ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Позволявам си да направя кратка реплика на колегата Гумнеров

цел – включване, образоване и интегриране на население, което е било много капсулирано от етнорелигиозна гледна точка. Резултатите от тази политика са добри

термина „позитивна дискриминация”, който Вие вкарвате. Ако за Вас дискриминацията на моето дете е позитивна, когато се толерира Вашето дете, за мен това не е позитивна дискриминация! Знам, че подобни крайъгълни камъни има в етническата политика, която ни налага в момента включително и Европейският съюз. Ще Ви припомня само няколко факта на пряка дискриминация от сегашния Европейски съюз над България! Например създаването на така наречените „ромски трудови борси”, на които имат право да се записват само и единствено цигани! Вие представяте ли си – ако аз създам български трудови борси, на които имат право да бъдат записвани само българи, как ще бъда обявен за фашист, расист, едва ли не че нарушавам човешките права! Ще Ви дам още един пример. Спомнете си решението на Съда в Страсбург, който миналата година каза, че държавата ни не трябва да събаря, забележете, незаконните постройки на циганите в България, а да събаря тези на българите, защото това щяло да бъде позитивна дискриминация – дискриминирано от тях самите! Ако това е позитивната дискриминация според Вас, според мен не е, защото всяка дискриминация на българите в България е недопустима и ние трябва да се борим срещу нея, дори когато идва от Вашия любим Европейски съюз. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Местан, Благодаря, госпожо председател. Първо, от името на Парламентарната група искам удължаване на времето. Второ – уважаеми колеги, този закон не третира големия проблем с позитивната дискриминация. Напротив, този закон има за цел да преодолее една откровена дискриминация, наследена в действащия Закон за българското гражданство от тоталитарния закон, приет през 1948 г., преминал през много редакции в новия Закон за българското гражданство, приет през 1968 г., и така до днешния ден. Искам да Ви припомня какво е основанието за отнемане на българско гражданство. В ал. 2 на чл. 6 от този закон от 1948 г.: „Български гражданин от небългарска народност, който се изсели от страната, изгубва българското гражданство със самото изселване”. Обърнете внимание основанието за отнемане на българско гражданство е лицето да е от „небългарска народност”. Понеже се гледаме с господин Методиев – той, надявам се, ще се съгласи, че изразът „небългарска народност” е производен израз на израза „български народ”. Отношението Ви към законопроекта, внесен от господин Четин Казак дали ще подкрепите или ще отхвърлите този законопроект, ще даде отговор на въпроса дали сте съгласни с тази дефиниция на ал. 2 на чл. 6 от онзи закон, или с други думи, дали ме смятате мен, моите колеги за части от българския народ или ние стоим извън този български народ, защото, пак повтарям, повтарям, изразът „небългарска народност” е производен израз на „български народ”. Ако ние сме част от българския народ спрямо всеки един от нас трябва да се прилага абсолютният принцип „лице, родено в България, е български гражданин”. Ако това българско гражданство е загубено по една или друга причина, то трябва да бъде възстановено по ред, характерен за всеки един български гражданин, а не да има специален режим, който дискриминира, сепарира на признака „небългарска народност”. народност”. Точно затова не бягаме от темата за изселническите спогодби, но поставяме въпроса какво стоеше в основата на тези изселнически спогодби – това, което вече се изказа и от тази трибуна, страхове, исторически страхове, различието като опасност за националния интерес! И то трябва да бъде елиминирано. В основата на изселванията стои идеята, която е в основата и на немалко конфликти на Балканите, една държава равна не просто на една нация, ако е възможно на един етнос, защото ако има малцинства, едва ли не националният интерес на тази държава, е застрашен. Трябва да скъсаме с това разбиране! Става въпрос за нещо, което не се спомена. Вие знаете ли, че 1951, 1968, 1978 г. по време на така наречените „изселнически кампании” българското гражданство са загубили и деца на една година, на 17 години, 11 месеца и 29 дни, тоест преди да навършат пълнолетие. Никой не ги е питал. Те не са изразили волята да се откажат от българското си гражданство, но те са родени в България. Сега иска да се върне там, където се е родил. Защо трябва да го подлагате на по-тежка процедура, отколкото е процедурата за всеки друг български гражданин, принадлежащ на българския народ? Ето това е големият въпрос: приемаме ли израза, че някои български граждани са от небългарска народност? Ако някой днес в европейска България застъпва тази теза означава, че не е съгласен с действащата българска Конституция. Това е изпитанието пред онези народни избраници, които ще гласуват след малко със „за” или „против” законопроекта, предложен от колегата Четин Казак. Благодаря за вниманието.

Господин Местан, много уместен въпрос поставяте. Аз ще Ви отговоря с въпрос към Вас.

(ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Заместник-председател съм на българската Партия „Движение за права и свободи”, етнически турчин, български гражданин, който не се умори да води политика да бъде припознат, той и подобните на него, като неразделна част от българския народ, равноправна и неразделна част от българския народ и този закон, който внесохме чрез колегата Четин Казак, е поредната ни битка за равноправие, още един вик България да бъде майка за всички. Благодаря. Лично обяснение – господин Методиев. Благодаря Ви, госпожо председател. Бях предизвикан от господин Местан във връзка с цитирането му на закон от 1948 г. и опитът да дефинираме тук от тази трибуна понятието „български народ” или „българска народност” за нуждите на законодателството на страната. Първо, искам да кажа,

означава да излезем от нормалното решение и мислене на съвременния ден. Защото ще Ви кажа, че същата тази Комунистическа партия през свой представител, сега казах на колегата,

Така че не е въпросът да спекулираме с думите. Моето мнение – на човек, който се занимава скромно с тази тематика, е, че политическото понятие, с което работи съвременна Европа, е „нация”. Българската нация има етнически и исторически произход. Ние сме българи – един от малкото национални белези в дълга история, за разлика от мнозина съвременни национални държави, и в тази българска нация има място и за хора, които не са български етнически. Това е дефиниция за български гражданин. Ще използвам времето, което ми остава, съвсем кратко да се произнеса по Вашия законопроект – опитът обаче да се прави привилегирован статут за получаване на българско гражданство, е несполучлив, защото доверието към ДПС, че Вие сте изразители на права и свободи, отдавна е свалено. Вие сте политическа партия, върху която са натрупвани други отговорности – политически. Вие трудно отговаряте на тези въпроси в последните години. Това е видно за всички. И по тази причина не можете да бъдете приети като правозащитници. Вашата роля не е да сте правозащитници. Други желаещи за изказване? Заповядайте, господин Сидеров. Госпожо председател, дами и господа народни представители! Не получих пряк отговор на въпроса дали сте част от българската народност, защото Вие цитирате този текст: „българска народност”. Аз този термин не го зачерквам, въпреки че е написан през 1948 г. г. Някои бивши партийни секретари, комсомолци и други много искат да си пренапишат биографиите и да зачеркнат всичко написано по времето на така наречения „комунизъм”. Само че не трябва с мръсната вода да изхвърляме и бебето, както гласи поговорката. Има много добри неща и добри закони, написани по време на комунизма. Това трябва да го приемем и да не се правим на по-католици от папата, защото сега принадлежим към така наречения „евроатлантически свят”. Господин Методиев, тук ли сте, или вече напуснахте? Понеже, господин Методиев, аз си спомням, когато Вие бяхте министър на просвещението, искахте да пишете общ турско-български учебник по история.

нарочно бяха карани насила българи да се наричат македонци. Само че, драги господин Методиев, това нещо, тази теория, тази политическа практика сега се практикува от Вашите любими в чиито справочници – на Държавен департамент, на ЦРУ и други, продължават да пишат „македонско малцинство в България”. Справочниците на любимата на всички демократи държава Съединените щати, на която Вие правите поклони от сутрин до вечер, продължават да признават, да казват и да ни карат ние да приемем, че имаме македонско малцинство в България. Така пише във всички справочници на щати. Теорията и практиката на Коминтерна сега се практикува от Щатите – от новия Коминтерн, наречен НАТО, или също така и Европейския съюз, защото от Европейския съюз имаше евродепутати, които искаха да ни накарат да приемем, че имаме македонско малцинство в България. Когато говорим за нация, трябва да кажем също така нещо много важно – национални интереси. Национални интереси са това, което всеки, който се определя като част от българската нация, трябва да защитава. Когато кажете гордо, господин Местан, че Вие сте част от българската нация, ако така приемем – че сте българска партия, би трябвало автоматично това да означава, че защитавате български национални интереси. Така ли е това през годините от страна на партия ДПС? ДПС? Можем да направим много сериозни анализи, те са правени, че това не е така? Точно затова партията Ви не се приема като българска от огромна част от българския народ. Тя се приема като пета колона на чужда държава. Тя се приема като вирус, който работи срещу здравето на българската нация. Това сме го казвали много пъти. Тя се приема като партия, която защитава чужди, не български интереси. Когато си част от българската нация, трябва да си лоялен, лоялна част от българската нация. Изселниците, които искате да направите български граждани, ще бъдат ли лоялни към българските национални интереси? Не, разбира се. Тук имаше възможност да кажем това и други колеги го казаха. Те ще бъдат избиратели, които нямат нищо общо с България, не говорят български, не плащат данъци в България, не ги интересува развитието на България. Те ще бъдат използвани за избиратели, които да подсилят Вашите гласове, а може би гласовете на новосформираната партия, която сега ще бъде Ваш конкурент, от страна на господин Касим Дал. Там вече ще се борите, сигурно, за тези гласове. За тях впрочем се бори и управляващата партия ГЕРБ, която, тук искам дебело да подчертая, досега още не се е изказала по Вашето предложение. Апелирам към Вас, дами и господа от ГЕРБ, Вие сте управляваща партия, излезте да кажете какво е Вашето мнение. Не изпращайте само хора, които сте купили от други парламентарни групи и които са попълнили декларация за принадлежност към ГЕРБ, да излизат и да изразяват мнение. Излезте Вие, легитимните представители, председателят на парламентарната група, съпредседателят и така нататък да кажете какво е мнението на ГЕРБ относно предложението на ДПС за даване на гражданство на изселилите се. И накрая като обобщение, ако тръгнем да правим исторически екскурзии, ще Ви кажа, че през периода 1941-44 г. български граждани са били жителите на така наречената Тракия и Македония, на цяла Македония, Западните покрайнини и тези хора са имали българско гражданство. Сега бихме могли да ги приемем за български граждани също така според Вашето предложение. Не знам, Вие кажете – съгласни ли сте с това, за за да докажете, че сте българска партия, която защитава български национални интереси, иначе остава съмнението, че Вие работите за турските интереси? Турция е тази, която има изгода. изгода. Това не са плашила, както каза господин Казак. Това е реалност, това са изказвания, заявки и амбиции на турския премиер в момента, на турския външен министър в момента и те ги заявяват открито. Те имат паносмански амбиции, работят за тях, хвърлят огромни средства за тях, дават се пари за научни проекти, за фалшификация на историята, за преиначаване на историята, за „мита Батак” и така нататък, и всичко това се плаща от държавата Турция. Държавата Турция изпраща емисари, поддържат тук държавата България може да отговори само представител на партия ГЕРБ, не такъв, дето е подписал декларация за принадлежност с други задкулисни цели. Реален представител на управляващата партия да излезе и да отговори как се отнася към този закон.

Уважаеми колеги, това, което ще Ви кажа, го казвам не заради това, че съм евроскептик, нито че съм съпредседател на коалицията „Не на Европейския съюз”. Аз категорично не мога да приема налаганата ни политика от Брюксел по отношение на етноса и демографията, която общо взето цели едно – самоопределението като етническа принадлежност или към определена народност да зависи от самосъзнанието и волеизявлението на определения човек. Уважаеми дами и господа, и господа, ако застана и кажа, че съм негър, това не ме прави негър, както определени българи, които имат бизнес изцяло в офшорни зони, на Сейшелите например, това не ги прави истински българи, така че те могат спокойно да се кандидатират за президенти, на която си искат офшорна зона, но не и на България. Благодаря Ви. Няма. Дуплика? Няма желаещ за дуплика. Лично обяснение – господин Местан. Благодаря, госпожо председател. Господин Сидеров, разбира се, че не успяхте да ме засегнете строго в личен план, но оставяйки без коментар добре познатите вече клиширани, а на Вас не Ви отива да боравите с клишета, определения за ДПС като чужда партия, като пета колона и така нататък, Вие явно се нуждаете от тези клишета, за да собствено Вие да заявите повторно идентичност, с която имате определено проблем, защото конкуренцията в националистическата ниша е доста по-сериозна. Взех думата, за да кажа, че никой от нас не носи комплекс в себе си да докаже лоялност. Това е доказано и предоказано, включително и в партиен план. Ако всяка българска партия имаше тези приноси за българския преход, за българската демокрация, каквито има ДПС, днес България щеше да бъде на съвсем друго ниво в своето социално икономическо развитие. Взех думата за лично обяснение най-вече заради тезата за лоялността. Казах, нямаме комплекси да доказваме лоялност, но ако някой разбира под лоялен представител на малцинствата в България подчинения представител на малцинствата в България – подчинения, хрисимия, приведения само над тютюневите ниви, работещ само по строителните обекти в София, обслужващия персонал, за права и свободи Ви е трън в очите именно защото даде самочувствие на тези приведени хора да изправят гордо глава и да кажат: равни сме и по правата, и по задълженията си, и от това връщане назад няма. Благодаря за вниманието.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,

Благодаря, госпожо председател. Права сте, няма доклади, защото въпреки измененията, които партия „Атака” направи върху Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление още през месец октомври, ако не се лъжа – 11-и, явно не са минали през комисиите, които отговарят да разгледат тези поправки и да ги придвижат към парламентарната зала. Защо това не е направено, аз не мога да Ви отговоря. Предполагам, че и Вие няма как да ми отговорите, но считам, че примерно госпожа Фидосова може да даде отговор на този въпрос, чиято комисия е ресорна и която отговаря за това тези поправки в закона, който между другото е ялов и който няма да даде очаквания резултат, ще излъже и ще подмени вота на гражданите на този пръв референдум от 1989 г. насам в новата история на България.

в 40-ото Народно събрание”. Да, така е, но три години Вие сте правили една или две поправки върху този закон, но не сте пипнали основното, най-важното, тази част от него, която прави невъзможен референдума, който ще бъде проведен на 27 януари. Коя е тя? Тя е бариерата, записана в закона, от 4 милиона и над 300 хил. граждани, които трябва да гласуват

това, което българският народ делегира на народния представител, когато го изпраща в Народното събрание, а именно да защитава интересите му тук, в тази зала, пишейки закон след закон и приемайки ги тук, тук, всъщност се оказва манипулация и фалшификация и всеки от Вас, който не подкрепи в момента поправките, които ние предлагаме (пак фокусирам върху тази поправка), ще се окаже, че е излъгал своите избиратели. Какво се получава? Тази бариера е непреодолима. Това го знаят и от Коалиция за България, които хвърлиха огромен труд, за да съберат 700 хил. подписа. Това го знаят и от ГЕРБ, които заиграха, промениха въпроса за референдума и сега на всичкото отгоре обърнаха мнението си от „за” на „против” ядрената централа. Явно – тук ще си позволя да Ви запозная да Ви запозная с един мой извод, до който съм достигнала – защото премиерът каза: „Не, ние няма да подкрепим този референдум”. Ами защото, замислете се, уважаеми дами и господа – единствената партия, която все още не се е произнесла по това дали е „за” или „против” развитието на ядрената енергетика в България, е партията ДПС. Нейният твърд електорат, доколкото съм запозната от слухове и от компетентни хора, близки до ДПС, ще гласува „против”. Това всъщност дава отговор защо премиерът се изказа вчера или онзи ден с три пъти „не” за ядрената енергетика. Защото естествено гласовете на ДПС и на ГЕРБ заедно ще бъдат повече от гласовете „за” ядрената енергетика. В това число слагам и господата от Синята коалиция. Защото единствените партии, които днес се оказва, че ще защитават ядрената енергетика в България и са за развитието й, това са партия „Атака” и Коалиция за България – единствените двете, въпреки този ялов закон, който са си направили от Коалиция за България и който сега им изигра една лоша шега и се върна като бумеранг към тях. Апелирам към Коалиция за България (не ги виждам тук, много са малко, четирима, петима, трима представители) да дойдат и да подкрепят тези поправки, защото те ще направят действително произвеждането на референдума нормално, възможно и императив волята на народа това, за което ние се борим. Тук има още ред неща – намаляване броя на подписите, които трябва да се събират, даваме по-дълги срокове, та инициативните комитети, които ще се занимават със следващи референдуми в България, да имат повече време да събират подписи, когато това се отнася за национален референдум. Защото срокът тук е просто подигравателен!

за някакви смешни срокове?! Даваме малко по-големи срокове, намаляваме бройката на подписите и редица други промени. Ако сте заинтересовани от тази тема, а Вие сте, защото

Или ГЕРБ, или БСП ще вземе някакъв превес там. Това, което сега се очертава, е за този референдум да се гласува „против” от управляващата, от най-голямата партия, която всъщност зачеркна ядрената енергетика с това, „против” от от нейния партньор ДПС, който ще й прелее огромен брой гласове. Знаете за твърдия електорат на ДПС, който не ходи за гъби по време на избори, за разлика от останалите електорати.

турските ядрени централи. Това обяснява и позицията на ДПС по въпроса. Благодаря Ви за вниманието. Това е предложението. Пак повтарям – да свалим тази граница и това ограничение, да не подлъгваме народа, защото беше изхабена огромна енергия. Тези подписи, които се събраха от инициативния комитет, това са огромен брой подписи, огромен брой български избиратели, хора, които са дали гласа си веднъж, подписвайки се. сега този референдум се провали, а той ще се провали, защото бариерата от над 4 млн. 300 хиляди няма да бъде премината на 27 януари, Вие всъщност ще обезверите всички хора, които са сложили подпис, ще ги накарате да не гласуват на следващите избори. Защото те какво ще си мислят? Това ли е пряката демокрация? Всъщност те ни казват: „Има пряка демокрация. Да, има референдум, но се оказва, че Парламентът е заложил клопка, капан. Те си правят каквото си искат. Затова ли ги вкарваме в Народното събрание?” И редица други мисли ще им дойдат в главите на тези хора. Така че пак помислете много сериозно какво означава пряка демокрация – дали Вие сте „за” нея? Дали Партия всъщност основите на партията са изградени върху демократичните принципи, ако не са – върху какви други принципи са изградени, също не е лошо да кажете, ако гласувате „против” или „въздържал се”. Апелирам да гласувате „за” и да покажете, че волята на народа има значение за Вас. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! На изказването ми и по съдържание, и по форма му прилягаше да бъде много кратка процедура.

на ГЕРБ.) Не се смейте! Един такъв смях говори повече за Вас, отколкото за мен. Възхитен съм от начина, по който изложихте тезите си и яснотата, с която обосновахте позициите, резултат на много задълбочен политически анализ. Ние ще Ви подкрепим в този законопроект. Единственото, на което исках да възразя Вашето изказване, е, че числеността на народните представители от нашата група в момента, в който ни направихте основателна бележка, не изразява отношението на нашата група към внесения от Вас законопроект и издигнатите тези. По време на гласуването ние ще се мобилизираме и ще Ви дадем подобаващата подкрепа.

Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Трябва да отбележим като добър факт, че Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление вече ражда практика по своето прилагане. В навечерието сме и на първия национален референдум, предизвикан благодарение инициативата на неколкостотин хиляди български граждани. Вече има няколко предложения за провеждане и на местни референдуми. Разбираемо е, че в практическото приложение на закона възникват и проблеми, тъй като този закон е без прецедент в новата законодателна практика. Той замени Закона за допитване до народа, в смисъла на който е вложена идеята, че властите понякога могат да решат да попитат хората какво мислят по определени въпроси. Концепцията на Закона за прякото участие в голяма степен е обърната. Разбира се, той не отнема възможността на определени институции да подемат инициативата за референдум, но за първи път, когато достатъчно голям брой граждани са поставили определен въпрос и са поискали той да бъде решен, тогава представителните органи в лицето на парламента и общинските съвети са длъжни да приемат решение за неговото провеждане. За съжаление, подобен случай вече имахме преди няколко месеца и със съответстващите според нас недопустими промени, извършени в поставения въпрос, които в значителна степен коригират, отвъд разрешеното от закона, волята на българските граждани. В същото време бяха предявени и множество критики към закона. Ако се вгледате в него, всъщност той дава отговор на повечето практически проблеми, които възникват. Сериозният анализ на закона съвсем не дава основание за неговото цялостно отрицание. Проблемът е, че при приемането му някои от праговете бяха толкова силно повишени, че поставят на изпитание възможността за провеждането на валиден референдум в страната, особено когато става дума за национален. Въпреки това, оказа се, че първият от тези прагове успешно беше преодолян, когато започва, провежда се и приключва подписката. Защото бяха събрани значително повече над половин милион подписи от български граждани с избирателни права, за да стане възможен референдумът, който вече е насрочен за 27 януари. Големият проблем е заложен преди всичко в едно несвойствено изискване. Не коментирам отделните детайли във внесения законопроект, а обръщам внимание само на тази част, която засяга условието, за да произведат автоматично действие резултатите от референдума в съответствие с волята на българските граждани. Това е необичайно, а бих казал и неуместно решение валидността на референдума да се обвързва с броя на лицата, които са участвали в последните парламентарни избори, особено когато референдумът не се провежда заедно с тези парламентарни избори. Поради тази причина нашата парламентарна група, тя имаше и по друг повод възможност да изрази мнение, подкрепя премахването на такова изискване. Още веднъж обаче се налага да припомня защо значителна част от народните представители от Коалиция за България в миналия парламент подкрепиха това, да го нарека, спорно решение, въпреки че винаги и последователно съм отстоявал класическата позиция – участието участието в референдума да не бъде обвързвано с броя на гласувалите в него. Защото особено при наличието на такива високи прагове, особено при задължителност на подписката от 500 хил. български граждани, трябва да снема всякакви други допълнителни изисквания и пречки пред отчитане на резултатите от референдума. Тогава, поради факта че имаше сдържаност или противници към прякото участие, това беше възможният компромис, за да бъде прокаран законът. Искам да припомня и когато говоря по този въпрос държа да отбележа, че това не е конюнктурна позиция

определен брой участници при гласуването, за да е задължителен референдумът. По-ниски бяха и праговете в двата случая, когато трябва да се направи предложение или това предложение да има задължително за Народното събрание, респективно за общинските съвети действие. По-нататък в Комисията по правни въпроси мисля, че се постигна балансирано решение, имайки предвид и липсата на такава практика в нашата парламентарна история като минимално изискване за броя на участниците беше записано участието на поне 30% от лицата, които имат право на глас. Оттам вече остана и изискването, че ако тези 30% не бъдат достигнати при участие в референдума на повече от 20% от имащите право на глас, органите, които са взели съответното решение – предмет на референдума, по-нататък трябва отново да го обсъдят и да вземат отношение към изразеното мнение от гражданите. Тоест, за да не остава без последствие вотът на значителна част от хората, които са изразили определена позиция. Така че в навечерието на референдума смятам, че свалянето на тази граница би имало допълнителен импулс, тъй като ще покаже, че активните граждани са тези, на които се дава предпочитание. Защото в този референдум се появиха и политически партии, които, претендирайки да изразяват граждански позиции, призовават гражданите да направят бойкот на предстоящия референдум. Добре разбирате играта на думи. Вероятно след това да кажат, че преобладаващата част от неучаствалите в референдума са го направили, защото те имат някаква съпричастност към партиите, които ги призовават да не участват в референдума. Затова нашият апел в случая е нашият апел в случая е гражданите да участват независимо дали те поддържат едната, или другата позиция. Защото участие в референдума е първото условие българският народ да си върне държавата. Няма как политиците да бъдат отговорни пред гражданите, ако те освен на изборите и в периода на своето управление не очакват тяхната оценка по важни за гражданите и за страната въпроси. Такъв е именно поставеният на референдума. Поради тази причина ние също изразяваме подкрепа и апелираме за подкрепа на това предложение. Знам, че вероятно от управляващото мнозинство ще възразят, че ние вече се намираме в хода на една започнала процедура, че не е правилно да се променят нейните правила. Разбирам тези Ваши аргументи, но аз казвам, че в случая пред тези аргументи, които вероятно имат своето основание, ако правим аналогия особено с някакви съдебни процедури, но ние тук сме на полето на демократичните институции и практики, а не толкова в някакви строго фиксирани процедури само, затова пред тази дилема ние отдаваме предпочитание на стимулиране на активните граждани, а не на тяхното обезкуражаване с високи прагове, което да изглежда, че тяхното мнение трудно може да произведе официално действие. При всички случаи обаче ние запазваме положителното си отношение към референдума по принцип и към конкретно предстоящия референдум. Защото този референдум може да даде широк импулс, който наистина да приобщи гражданите към държавата, който да покаже, че властта е отговорна пред тях. Поради тази причина, независимо дали днес ще бъде приет или не този законопроект, защото моята прогноза е, че по-скоро той няма да събере необходимото мнозинство, ние трябва да съдействаме и за информирането на гражданите за свободно изразяване на тяхната позиция, и за масовото им участие в предстоящия референдум. Разбира се, ако този законопроект бъде отхвърлен и ако участието в референдума не бъде достатъчно – имам предвид над 4 млн. 350 хиляди за неговата юридическа валидност, тогава основната отговорност за това трябва да се понесе и от тези, които днес биха отхвърлили това предложение. ГЕРБ.) Аз не Ви упреквам в нищо. Казвам, че всяко едно действие трябва да бъде оценявано към момента на неговото извършване. Казвам какви са били моите позиции вчера, какви са днес и мога с висока степен на вероятност да кажа какви ще бъдат утре. Така че всеки, който задава този въпрос, трябва да не е поне в ситуацията да подменя вота на гражданите с една своя псевдогражданска инициатива, да казва, че той застава на страната на поддръжниците в предстоящия референдум с положителен отговор, така, с благовидното съдействие на мнозинството в ЦИК, да бъде регистриран и по време на средата на кампанията да заяви, че в края на краищата те ще призоват хората да гласуват отрицателно. Ето този парадокс мисля, че трябва да бъде отбелязан, защото, доколкото познавам практиката на пряката демокрация в Европа, това е уникален случай, безпрецедентен когато една организация, когато една партия или друга група от граждани се включва в началото на кампанията с една позиция и диаметрално я променя преди да е завършила тази кампания. Впрочем има още време. Не знам дали тя ще бъде окончателна. Това вече ще отговорите не Вие, а този, който насочва Вашето поведение. Днес не искам да навлизам повече в конкретната тема, за да не се сметне това за злоупотреба, но тази тема има отношение и към съдържанието на законопроекта. Аз смятам, че доверието към този закон ще бъде повишено, ако той бъде променян не стихийно, не в необмислени решения, но смятам, че като принципна рамка това, което е дадено, ще съдейства за неговото подобряване и тези народни представители, които са привърженици на пряката демокрация, могат и трябва да го подкрепят. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Наистина в момента обсъждаме един изключително важен законопроект. Един законопроект с приемането или отхвърлянето на който ние можем да кажем дали се интересуваме от мнението на хората, или просто искаме да проведем поредния референдум в България в условия на някаква парадна демонстрация на демокрацията. Нека Ви припомня: в последните дни всички средства за масова информация показаха предишните референдуми – единият, когато след 9 септември, при наличието на съветски окупационни войски в България, определя бъдещото държавно управление на страната. Вторият през 1971 г., когато гражданите трябва просто да отидат и да кажат с 99,8%, че искат Конституция. Вярно е, че сега действащият закон, така направен с тази бариера, която съществува, определя поредния такъв референдум, който след години нашите наследници, нашите деца и внуци, когато узреят за истинска демокрация и за истинско допитване до народа, ще ни се смеят така, както ние сега се смеем на тези референдуми от 1971 и 1946 г. В началото на този век В началото на този век ние имахме възможност и тук, в тази сграда, бяха скрити внесените подписи за допитване до народа по отношение на затварянето на блоковете в „Козлодуй”. „Козлодуй” е затворен, държавата търпи огромни загуби и сега ние се надяваме едва ли не дали може и по някакъв начин как бихме получили някакви компенсации, обезщетения или всякакви други празни приказки и истории. Нека бъдем достатъчно честни спрямо хората, които инициираха с подписите си този референдум – не политическите сили, които го подкрепиха. Нека да бъдем достатъчно честни спрямо всички български граждани, които желаят да заявят позицията си в един не предварително обречен на провал какъвто е този референдум. Нека бъдем достатъчно коректни и почтени и по отношение на това, говорейки за референдум, давайки пример с този пръв референдум, който ще се проведе в България, искаме ли оттук нататък въобще да се допитваме до народа. То е същото като с изборите. Представете си, ние с този референдум казваме на хората: след няколко месеца ще гласувате на парламентарни избори. Няма значение кои са тези в партийните листи, има значение кой ги е написал и те ще му бъдат верни и ще изпълняват това, което той е казал. Това е посланието, което ние правим със сега действащия референдум. Ние пращаме всички хора да отидат да гласуват на един предварително обречен вот. Аз Ви призовавам да не правим това! Аз смятам, че в името на демокрацията, в името на присъствието ни в Европейския съюз като едно пълноправна, демократична, правова държава ние сме длъжни да дадем на хората гаранция, че гласът им ще бъде зачетен. Смятам, че законопроектът, който е предложен, е изключително разумен. Лично аз, заедно с колегата Тодор Великов ще го подкрепим. Това, към което искам да призова залата, е: нека да го подкрепим в името на демокрацията, а не на чисто партийните ни разбирания, интереси, ако щете, дори прищевки. Благодаря Реплики? Няма. За изказване – господин Терзийски. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Моят апел към българските граждани е, че няма предварително обречен вот. Защото световната история е доказала, че демокрацията съществува и продължава да съществува независимо от волята и действията на тираните. Независимо от това как народните представители в тази зала ще гласуват това предложение за изменение в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт, демокрацията ще продължи да съществува. Считам, че е дълг на всеки един народен представител, дошъл тук по волята и доверието на своите избиратели и положил клетва в името на целия български народ, да съблюдава своите действия. Считам, че е дълг на всеки един народен представител да подкрепи този закон, който изразява волята на българските граждани за пряко участие, за изразяване на пряка намеса в държавното управление и местното самоуправление. Защото, уважаеми дами и господа народни представители, и особено тези, които са от управляващото мнозинство на ГЕРБ, Вие не сте служители в едноличната фирма на Бойко Борисов, Вие сте народни представители и като такива следва да изразявате волята на целия български народ. Предстои референдум, който ще се проведе точно по волята на този български народ, който е дал доверие на народното представителство в това Народно събрание. Разглеждането на законопроекта в момента дава възможност този референдум да бъде проведен коректно, така че да има резултат, който да се отнася към управлението на държавната власт. Ето защо считам, че този законопроект трябва да бъде приет Предстоящият референдум се превърна от референдум за интересите на българската енергетика, за защитата на българската енергийна независимост в политически каламбур, който предизвиква Бойко Борисов. Той отново иска да покаже на народа, иска да принуди народното представителство да се подчини и да действат като служители в неговата еднолична фирма. Референдумът касае националните интереси, референдумът касае националната икономика, а не егото и егоцентризма на Бойко Борисов, който една сутрин се събужда с това, че „Белене” ще бъде национален приоритет, на другата сутрин се събужда, че „Белене” е гьол и след това казва, че подкрепя въобще по принцип ядрената енергетика, а сега призовава да се гласува „против”

за развитието на ядрената енергетика в България, това означава, че е стопер и за развитието на VІІ и VІІІ блок. Считам, че коректното провеждане на този референдум е задължение на народното представителство. Считам, че е дълг на всеки народен представител да гласува „за” облекчаването на режима за провеждане на прякото участие на гражданите в държавната власт и в местното самоуправление. Реплики? Други народни представители желаят ли да участват в дискусията? Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, внесен от Волен Сидеров и група народни представители. Гласували

Дами и господа от ГЕРБ, съжалявам, че го няма Вашият прагматичен председател на групата, който призова към прагматизъм! Преди час казах много ясно, че сега ще видим как ще отхвърлите още едно прагматично и разумно предложение – ето това, което току-що отхвърлихте, чрез гласуване „въздържал се”, разбира се. Това е Вашата дежурна форма на отхвърляне на разумни и прагматични предложения от страна на „Атака”, а и от други парламентарни сили. Би ли излязъл някой от ГЕРБ, но ако може от ГЕРБ, а не от обслужващия персонал на ГЕРБ, за да ни обясни с какви аргументи отхвърли току-що предложеното ни разумно и прагматично предложение. Предлагам прегласуване

от Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, но няма доклад от водещата Комисия – по бюджет и финанси. С доклада на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, ще ни запознае госпожа Галина Банковска.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД относно Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 254-01-32, внесен от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 6 март 2012 г. На свое редовно заседание, проведено на 4 април 2012 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, обсъди Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, №

с нарасналата младежка безработица в условията на нарастващо несъответствие между получавано образование и нуждите от кадри за бизнеса. Целта на предложения законопроект е стимулиране на по-ранното обвързване на бизнеса с ученици и студенти чрез използване формата на стипендиите, което дава възможност на бизнеса да моделира свои кадри като ползва за период до 24 месеца данъчни облекчения. Според вносителя това е една мярка, която дава възможност за ангажиране на българския бизнес към професионалната реализация на младите хора, включително и със средствата на стипендията. В законопроекта е предвидена възможност при неизпълнение на последващите задължения на работодателя, а именно да наеме получавалите стипендии за срок не по-малък от периода, в който са били стипендианти, облагаемата печалба да се увеличи с размера на ползваното облекчение. След проведеното гласуване с резултат от 4 гласа „за”, 0 – „против” и 11 „въздържали се”, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 254-01-32, внесен от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 6 март 2012 г.” Благодаря.

позволявам си най-напред да честитя на всички новата година и да си пожелаем, че протегнатите ръце няма да бъдат протегнати ръце само от трибуната, а ще бъдат протегнати ръце и тогава, когато решаваме важни за държавата и за хората в държавата ни въпроси. Най-напред искам да кажа, че искрено благодаря за това, което каза господин Велчев днес и за това, което каза господин Тагарински снощи в един телевизионен дебат. Господин Тагарински каза, че винаги, когато има конструктивни предложения, те ще бъдат обсъждани спокойно, разумно и ще бъдат приемани. Господин Велчев днес каза много повече неща, които ми се струва, че действително са казани от сърце и са насочени към всички нас. Това са неща, свързани с „да изненадаме българските граждани, да ги изненадаме, че можем да приемем законопроект и на опозицията, да бъдем прагматични тогава, когато касаят въпроси, цитирам: „в името на българските граждани”.”

и доста неща се промениха във връзка с темата и проблемите в това законодателство, в тези промени, които ние поставяме. Мисля си, че е много важно към всички онези усилия, които полага както Европейската комисия, така и нашата държава, поне по документи, насочени към политиката на заетостта, към справяне с младежката безработица, твърде много са се трансформирали вижданията и твърде различни са станали гледните точки – променили са се позитивно, променили са се в посока на това, което ние сме представили на Вашето внимание преди близо девет месеца. Колеги, смятам, че с Вас, в духа на прагматизъм и конструктивизъм, имаме няколко въпроса, които са безспорни. На първо място, рискът от бедност. Мисля, че това е най-проблемният въпрос и едва ли по него има някаква дискусия между нас самите, още повече, че във вчерашния ден в 14,59 ч. излезе и доклада на Европейската комисия, в който България е сред страните с най-висок риск от бедност и социално изключване. Това е констатация. Тази констатация съм убедена, че ни тревожи всички и тя ще трябва да ни обедини около решаване на проблеми, които могат да ни помогнат да излезем от този негативен спектър на подреждане на нещата в Европейския съюз и класациите. На второ място, въпросът – освен риска с бедност, е, че бедността се генерира тогава, когато имаме неефективни, недобре подредени и насочени мерки за справяне на пазара на труда. Същата констатация е дадена в този доклад от господин Ласло Андор – Вие знаете, че това е комисарят по проблемите на заетостта, социалната политика и социалното приобщаване, и социалното приобщаване, и там действително сме посочени като страна, която има сериозни проблеми с решаване на голяма част от проблемите на пазара на труда недостатъчно насочени средства целесъобразно и непълноценно използвани, така че констатацията е, че тези страни като Германия и други, които са успели да направят гъвкави форми и различни форми, за да стимулират работодателите и пазара на труда, безспорно имат по-добри резултати. В тази връзка на следващо място мисля, че ние с Вас нямаме никакво различие относно това, че младежката безработица е безработица № 1 в Европейския съюз и в България. За съжаление ние отново и тук сме на едни от челните места. Мисля си, че не е необходимо от тази трибуна точно днес да споменавам всички параметри на младежката безработица, която се случи през последните години години в България и не само в България, а и в Европейския съюз, и усилията на Съюза, който насочи 10 млрд. евро за преодоляване на младежката безработица – за съжаление не се възползвахме да вземем нито един цент в тази насока, но имаме други шансове да преодолеем нашата младежка безработица, която е с доста висок процент над тази в средноевропейските страни. Нас ни сочат в първите четири страни по ръст на младежка безработица, с много високи темпове и с младежка безработица по Евростат близо 30%. 30%. Това не може да не ни притеснява. Оттук нататък преминавам към следващия въпрос, по който смятам че имаме консенсус в тази зала, че когато имаме младежка безработица, когато имаме бедност в тази социална група, безспорно имаме предпоставки за маргинализация и, разбира се, имаме предпоставки за срив в демографската политика. Виждате колко важни проблеми са, нарочно ги казвам, защото съм убедена, че по всички тези параметри ние с Вас в тази зала нямаме никакво противоречие. Какво предлагаме аз и моя колега Драгомир Стойнев? Ние предлагаме между 12 и 24 месеца фирмите да имат право да предоставят стипендии на завършващи ученици или студенти. През тези не по-малко от 12 и не повече от 24 месеца те ще могат да наблюдават тези млади хора, ще могат да ги подготвят и да следят тяхното развитие в учебния процес. Тези млади хора на фона на кризата в България ще имат някакъв доход, но те ще имат и една гаранция и сигурност, че минимум 12 и не повече от 24 месеца, тоест една или две години ще имат гарантирано работно място. гарантирано работно място. И ако фирмата не подсигури работа след това на тези младежи, разбира се, тя ще има и съответните финансови санкции на базата на Закона за корпоративното подоходно облагане, като тази стипендия всъщност ще бъде един бонус в този законопроект. Каква е характеристиката на българския трудов пазар? Имаме една несигурност в дългосрочен план. Ето Ви сигурност в план не по-малко от година, даже две години за младите хора. Това смятате ли, че е укоримо или е нещо, по което ние да имаме консенсус? На второ място, най-често на краткосрочна работа дори и по тези програми са младите хора. Да, ще му дадем работа за шест месеца, а после?! Друго е, когато той има вече връзка с една фирма. Друго е, когато тази фирма го наблюдава като ученик или студент. Друго е, когато той работи в тази фирма не по-малко от една до две години, тоест тогава ние задържаме тези млади хора в страната. На следващо място, какво изисква днешният пазар на труда? Той изисква много бърза квалификация и преквалификация. Той изисква динамика. Нека да бъдем наясно – около 300 хиляди са фирмите в България, които имат работници с не повече от десетина човека. Вие разбирате, че тези малки или средни фирми са много гъвкави, те са перспективни за развитието, но нямат ресурса да дават наведнъж 1000-2000-3000 лв. за квалификация на кадри, които са им необходими. А колко по-благоприятно е, ако те имат данъчни облекчения, данъчни бонуси и имат възможност да наблюдават младите хора, които ще наемат в своята фирма. Така че всичко това, което казвам, все в насока на цялостната политика и това е още един щрих, още едно допълнение към всички усилия, които се правят сега по линия на пазара на труда – и с европейските фондове, и с различните програми за чиракуване, но това е друга форма.

от училищната скамейка към работното място с пакет от мерки, трябва да се поставят първите стъпки. Ето Ви една част от този пакет мерки за ученици и студенти, гарантиране на работа и данъчни преференции. Държавата няма да бъде ощетена с нищо. Това е взаимоотношение между работодател и млад кадър, който няма да отиде да бъде слуга, да мие краката и други части на бабите и дядовците по Европа, а ще остане тук, ще бъде наблюдаван от работодателя и ще реализира своята професия. Колеги, аз определено мисля, че в това, което ние предлагаме, във Вашата позиция от април месец – когато има такава позиция, има развитие. Още повече трябва да кажа, тук не беше споменато, но ние имаме положителното становище, подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката по този законопроект, подкрепата на Българската стопанска камара и подкрепата на Българската търговско-промишлена палата. Искрено се надявам, госпожо председател,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Стана ясно не само от представянето на законопроекта, но и от прочетения доклад на една от спомагателните комисии, че няма изтъкнат сериозен аргумент този законопроект Наистина няма нито едно основание той да не бъде подкрепен, още повече липсва основният аргумент, най-често е използван от министър Симеон Дянков за отхвърляне на всички законопроекти на левицата – нарушаване на финансова стабилност. На практика законопроектът нито изисква допълнителни средства от страна на държавата, нито нарушава фиска, тъй като при неспазване на основните изисквания тези средства се възстановяват от работодателя. Тъкмо обратното, той гарантира, първо работно място на млади хора и ще намали разходите за обезщетения за безработица. Вярно е, че законопроектът е внесен преди близо една година, но е в пълно съответствие и с актуалната позиция на Европейската комисия по проблема с младежката безработица в България, още повече дори с позицията на управляващото мнозинство от последните месеци, че справянето с младежката безработица е един от основните приоритети на управляващото мнозинство в България. В съдържателен план не трябва да се пропуска, че законопроектът е добре балансиран в няколко сфери. На първо място, по отношение на защита на обществения интерес и баланса на интереси. Няма спор, че той е в интерес на младите хора, но в същото време е в интерес точно на малките работодатели, малките и средни фирми, които по този начин наистина ще имат възможност да гарантират подготовка на млади хора, от които имат нужда и с които могат да работят, да наблюдават тяхната подготовка и да ги наемат на работа. Той е една от първите, много закъснели стъпки. Вярно е, че не е достатъчно, но е една от необходимите стъпки за пряка връзка между работодателите, бизнеса и професионалното образование в България. Това е една от първите стъпки образователната система да произвежда колкото се може по-малко безработни в бъдеще и хора с професии и специалности, от които няма нужда. На следващо място,

Има ли реплики? Няма. Други народни представители, които желаят да вземат отношение по законопроекта, има ли? Заповядайте, госпожо Богданова.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, няма да повтарям това, което казаха колегите преди мен, но ми се ще да обърна Вашето внимание на един въпрос, който намирам за важен. В началото на днешното заседание и на днешната сесия от изявлението на господин Красимир Велчев стана ясно, че ние сме на стъпка от приемането на новия Закон за училищното и предучилищно образование, доколкото той наистина е на разположение на пленарната зала. Когато говорим обаче, че част от неговите текстове – спорни или не, но необходими като коментар, са факт, ние днес всъщност говорим за една технология, която осмисля точно този закон и точно този тип ангажимент, технологии и действия, които трябва да имат някакъв смисъл. Обърнете внимание, че ние говорим за един законопроект, който коментира млади българи, завършващи българските средни и висши училища. Ние не говорим за хора без квалификация, за хора, на които е необходимо да се даде някакъв обем от знания, за да могат те да бъдат смислена част от пазара на работна сила, ние говорим за обучавани в български учебни заведения младежи, на които държавата, инвестирайки в тяхното образование, дължи възможност те да започнат работа тук. Големият проблем за младежката безработица, който не е само български, но който в България трябва да има комплексен прочит, най-сетне трябва да се случи. Да, ние сме една от страните с най-висок темп на нарастване на младежката безработица. Да, ние сме една от страните, в които проблемът с намирането на работа не е свързан с хората без квалификация. Все по-голям става броят на хората със завършено средно и висше образование, които имат проблеми да намерят работа, независимо от всичките ни претенции да създадем високо качество на обучение вътре, да търсим възможности те да се реализират и в смисъл те да се подготвят. Между другото идеята за провеждането на стажовете чрез трудов договор е добра идея, тя е коментирана, но не е достатъчна. Ако потърсите всички анализи, ще стане ясно, че и Българската стопанска камара, а между другото и в оценките, които прави Европейската комисия – не само въз основа на цифрите на Евростат, България твърди, че има един сериозен проблем и това е проблемът с квалифицираната работна сила. Добре, това твърдят българските работодатели. Този закон е една добра възможност да дадем шанс на тези, които искат да потребяват подготвени, грамотни и можещи млади хора, адекватни на това, което те искат от тях, да го направят да ги моделират в рамките на тези две години, да ги стимулират да го направят, да получат тези знания, за които самите фирми могат да поставят условията си към тях. Казвам това, защото този законопроект е една стъпка. стъпка. Аз предлагам на колегите експерти в областта на образованието да не спорим между двете четения. Учениците ще получават стипендии в рамките на своите два последни класа, а студентите – в своите два последни курса, това е терминологична грешка и тя не е важна. Важно е обаче, че ние би следвало след една такава поредица от стъпки да направим своите промени в Закона за професионалното образование и обучение. Вижте какво пишем ние в Закона за училищното образование? Ние казваме казваме – ето една група от професионални гимназии и общините, които ги поискат, ще си ги получат, държавата ще отглежда всичко останало, но това може да се случи, при условие че има определен регионален или общински интерес. Как ще формираме тези интереси? Как ще ги стимулираме, как ще ги доказваме? Това е една от тези възможности. Това в края на краищата е възможност младите хора не просто да бъдат подпомагани да завършат образованието си, а да намират смисъл в това да го получат. И тъй като ние ще се връщаме към този разговор, аз много сериозно и от сърце Ви моля – дайте да мислим за целия този комплекс от мерки, а този закон е една възможност, за да можем да дадем възможност на младите българи да намират смисъл от пребиваването си в България днес и сега. Защото този коментар е за времето, което им предстои днес. И те трябва да учат. Те трябва да знаят, че могат, че има смисъл от това, което правят. Тогава ще говорим за качество. Всичко друго е прекарване на време. Дайте да подкрепим този законопроект, дайте да мислим за поправките в Закона за професионалното образование и обучение, защото парламентът дължи на младите българи точно тези законодателни възможности, които могат да ги направят смислени и със самочувствие българи. Европейските пари са възможност, но те са, за да насложат над това, което ние сме задали като законодателни параметри. В този смисъл, колеги, подкрепете законопроекта. Можем да мислим между двете четения за част от изчистване на терминологичните спорове спорове и за по-нататъшното разгръщане на целия този набор от възможности, които законите позволяват, за да бъдат стимулирани и българските работодатели, и българските младежи да учат добре и да работят в България. Благодаря Ви.

Няма. Обявявам дискусията за закрита. Моля народните представители да влязат в пленарната зала, предстои гласуване. Казвам го, защото днес и кворумът е доста висок. доста висок. Моля да влезете и да изразите отношение към законопроекта. Поставям на гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 254-01-32, внесен от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 6 март 2012 г. Моля, гласувайте.

Госпожо Масларова, имате думата Благодаря Ви, госпожо председател. Естествено моята процедура е прегласуване. Уважаеми колеги, искрено да си призная, ако бях информирала господин Борисов какъв е законопроектът и какво предлагаме, убедена съм, че всички щяхте да гласувате „за”. Просто вие не сте имали време да направите консултации за какво става въпрос. Внесли сме го вчера в 16,00 ч., докато разберете какво влиза, какво не влиза – „Абе, то е на опозицията, дайте ще го отхвърлим”, или просто не четете последните документи на Европейската комисия. През месец март сме предложили нещо, което се предлага днес от Европейската комисия, а не вчера. И ви чета: „Проверена рецепта – пише там – е дългосрочната програма за държавно подпомагане на образованието на работниците, най-вече на младите хора. Това направи Германия – цитира Европейската комисия – помощ и премахване на административните пречки и бюрокрацията и там безработицата е най-ниска, включително и младежката”. Колеги, предлагаме Ви нещо прагматично, нещо рационално, нещо, което ще помогне на младите хора и на работодателите по-специално от малкия и средния бизнес. Не мога да разбера защо е този неистов отпор срещу всичко, което Ви се предлага?! Какво нерационално е? Какво не приемате, какво отхвърляте? Отхвърляте младите хора да получат стипендия в период на криза и сигурност минимум за две години работа. минимум за две години работа. Отхвърляте възможността на работодателите да си подберат младите хора, които ще отидат да работят в техните фирми и предприятия и ще си гарантират специалисти, които им трябват. В период на криза отхвърляте варианта няколко десетки хиляди млади хора да имат работа. Не мога да разбера защо. Съжалявам, че я няма госпожа Цачева и госпожа Менда Стоянова. Защо напуснаха залата? Къде е господин Велчев? Днес говорим едно, предлагаме Ви нещо напълно рационално и нещо, с което въобще няма да разклатим позицията на господин Дянков. Моля Ви, помислете! Моля Ви, помислете!

точките от дневния ред, които са по реда на чл. 43, ал. 3, тъй като се изчерпаха предложенията от името на парламентарни групи.

Госпожо Танева, заповядайте, имате думата.

Не може за всяко гласуване да чакам около една минута, за да стигнем 75 души. Александър Владимиров

Налице е кворум. Допълнително, след извикването поименно, в залата са влезли: Александър Ненков, Анатолий Йорданов, Белгин Шукри и Веселин Давидов. Поставям на гласуване процедурното предложение за допускане в зала. Моля да гласуваме.

Доклад № 253-07-28 от 31 май 2012 г., относно Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102-01-86, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г., приет на първо гласуване на 9 февруари 2012 г. „Проект – второ гласуване. „Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност”.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Изказвания? Няма. Поставям на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

подкрепя по принцип. Предложение на народния представител Костадин Язов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 се създава т. 12: „12. контрол върху производството, внасянето, съхранението, търговията и употребата на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства.”

в нея: а) точка 8 се изменя така: „8. транспортните средства, с които се превозват животни;” б) точка 18 се изменя така: „18. транспортните средства, с които се превозват суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях;” от тях;” в) създават се т. 20 и 21: „20. лицата, получили сертификат за регистрация на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства; 21. производителите и търговците на средства за идентификация на животните.”

Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението, а именно: Параграф 3 се изменя така: „§ 3. В чл. 8, ал. 1 думите „официални ветеринарни лекари, от инспектори и експерти” се заменят със „служители на БАБХ”.” Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен. Преминаваме към гласуване на предложението на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов в неподкрепената от комисията част, а именно в т. 2. Режим на гласуване, моля.

гласуване, моля. Гласували 101 народни представители: за 19, против 53, въздържали се 29. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов, което комисията не подкрепя.

комисията не подкрепя. Гласували 93 народни представители: за 14, против 64, въздържали се 15. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията да се отхвърли § 3. Режим на гласуване.

Гласували 97 народни представители: за 92, против 2, въздържали се 3. Предложението е прието. Предложение на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя – да се създаде § 3а: „§ 3а. Член 12 се отменя”. Изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване на предложението на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.

Няма. Гласуваме предложението на комисията за § 3а.

Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието.

текстове от законопроекта думите „ветеринарно лечебно” да се заменят с „ветеринарномедицинско”, както и в следващите текстове от законопроекта – да се заличи. 3. В сега съществуващия текст на чл. 25, ал. 1 след думите „ветеринарно лечебно заведение” да се добави „и ветеринарномедицинско заведение”. В чл. 25 т. 1 от законопроекта думите „на територията на един ветеринарен участък се заличават” да се измени така: „на територията на административната област, където има регистрирано ветеринарно лечебно заведение”.” Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението по т. 1, 3 и 4 и го подкрепя

думите „на територията на един ветеринарен участък се заличават” да се изменят така: „на територията на административната област, където има регистрирано ветеринарно лечебно заведение”.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4: „§ 4. В чл. 25 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „ветеринарно лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинско” и думите „на територията на един ветеринарен участък” и запетаята след тях се заличават.

именно по т. 1, 3 и 4. Гласували 91 народни представители: за 10, против 61, въздържали се 20. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов в неподкрепената от комисията част, а именно по т. 1, 3 и 4. Гласували

Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители: „1. В чл.26 ал. 1 се изменя така: „(1) Ветеринарно лечебно заведение може да е: 1. ветеринарна амбулатория; 2. ветеринарна клиника; 3. ветеринарна болница.” В § 6, т. 2, относно чл. 26, ал. 2 да отпадне. 3. В чл. 26 ал. 3 да отпадне.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 5: „§ 5.

към гласуване на предложението на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.

Гласуваме § 6, който става § 5 в редакцията на комисията по доклада.

„Чл. 26а (1) Ветеринарномедицинско заведение може да е: 1. ветеринарна лаборатория; 2. ветеринарна аптека; 3. ветеринарен склад на едро за продажба на ВМП. (2) Изискванията към обектите по ал. 1, както и обемът на ветеринарната дейност, която може да се извършва в тях, се определя с наредба на министъра на земеделието и храните.”

е: 1. ветеринарна лаборатория; 2. ветеринарна аптека; 3. ветеринарен склад на едро за продажба на ВМП. (2) Изискванията към обектите по ал. 1, както и обемът на ветеринарната дейност, която може да се извършва в тях, се определя с наредба на министъра на земеделието и храните.” Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Преминаваме към гласуване на предложението на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.

Гласували 83 народни представители: за 16, против 51, въздържали се 16. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов, което комисията не подкрепя.

подкрепя по принцип предложението по т. 1 и го подкрепя по т. 2 и 3. Предложение на народните представители Десислава Танева и Ваня Донева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6: „§ 6.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 7: „§ 7. В чл. 28 думите „ветеринарно лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинско” и думите „възстановяват направените от тях разходи за труд и материали” се заменят със „заплащат извършената дейност”.” Изказвания? Няма. Гласуваме § 7 в редакция и номерация по доклада.

Предложение от народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов. Комисията подкрепя предложението по т. 1 относно т. 2, буква „б” и т. 3 и не го подкрепя по т. 1 относно точка 2, буква „в”, и по т. 2.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов в частта, която комисията не подкрепя.

Гласуваме предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители в частта, в която комисията не го подкрепя.

Поради изтичане на пленарното време, закривам пленарното заседание. Утре редовно заседание с начален час 9,00 ч.